ал. 2, т. 2 накрая се добавя „или е установена непълнота или грешка в кадастралната карта, използвана като основа за изработване на подробен устройствен план“.“

134а. (1) При установяване на непълнота или грешка в кадастралната карта, послужила като основа за изработване на подробен устройствен план, заинтересуваните лица могат да правят искания за изменението му при условията и по реда на чл. 135 след влизане в сила на заповедите по чл. 54, ал. 4 и 5 от Закона за кадастъра и имотния регистър или след изменението на кадастралната карта, извършено на основание влязло в сила съдебно решение по чл. 54, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър. (2) Изработването на проект за изменение на подробен устройствен план, одобрен на основание чл. 16, се възлага от кмета на общината в едномесечен срок от представянето от заинтересувани лица на влязло в сила съдебно решение по чл. 54, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър или на комбинирана скица, издадена от службата по геодезия, картография и кадастър, с която се установява непълнота или грешка в кадастралната карта, послужила като основа за изработване на плана. (3) В случаите по ал. 2 с изменението се определят равностойни урегулирани имоти за всички имоти, засегнати от непълнотата или грешката, при спазване на правилата на чл. 16, без да се засягат новообразувани урегулирани имоти на собственици, които не са засегнати от непълнотата или грешката. В случай че това е невъзможно, равностойни урегулирани поземлени имоти се определят в заповедта по чл. 16, ал. 6 за сметка на други общински имоти в обхвата на плана и/или извън него. (4) В случаите по ал. 2 подробният устройствен план, одобрен на основание чл. 16, не се изменя, когато заинтересуваните лица са съгласни да получат или да платят парично обезщетение, определено с решение на комисията по чл. 210 или сключат спогодба

Няма изказвания. Подлагам на гласуване § 47

Имаме кворум, можем да продължим.

има предложение от народния представител Методи Андреев. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21, който става § 24: „§ 24. В чл. 137, ал. 1, т. 5 се създава буква „ж) рекултивация на стари, нерегламентирани общински депа за твърди битови и неопасни отпадъци с преустановена експлоатация и с доказано неналичие на сметищен газ и инфилтрат;“.

думите „възложителя и от водещия проектант по смисъла на чл. 162, ал. 7“ се заменят с „проектантите на останалите части и от възложителя“.“

21а: „§ 21а. В чл. 139 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 3 добива следната редакция: „(3) Проектантите по всяка част от инвестиционния проект представят декларации, че са запознати с инвестиционния проект в цялост.“ 2. Създава се нова ал. 6: „(6) Инвестиционните проекти се изработват от проектанти с актуална проектантска правоспособност, което е условие за одобряването или за съгласуването им.“ Комисията не подкрепя предложението.

предложение от народния представител Методи Андреев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Има предложение от народния представител Вили Лилков. Комисията подкрепя по принцип предложението. Има предложение от народния представител Александър Ненков. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23, който става § 27: „§ 27. § 27: „§ 27. В чл. 142 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 2 се създава изречение четвърто: „Върху всяка част от инвестиционните проекти се вписва номерът на разрешението за строеж, към което се одобряват.“.

„Оценката може да се извърши и като част от комплексния доклад по чл. 142, ал. 6, т. 2, когато регистрираната фирма консултант е вписана и в регистъра по чл. 44, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност за извършване на дейностите по чл. 43, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност или в състава й са включени физически лица – консултанти по енергийна ефективност, вписани в регистъра по чл. 44, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност за извършване на дейностите по чл. 43, ал. 2 от Закона за енергийната ефективност за строежи от пета категория.“ Има

т. 3: „3. Създава се нова ал. 4: „(4) Инвестиционните проекти могат да се съгласуват и одобряват и без предварителен договор за присъединяване към енергопреносната мрежа на техническата инфраструктура, когато предвиждат експлоатацията на обекта да се осигурява изцяло чрез ползване на собствени възобновяеми енергийни източници, разположени в обекта или в непосредствена близост – в рамките на урегулирания поземлен имот, в който се намира.“

Няма. Подлагам на гласуване предложението от народния представител Вили Лилков, което не се подкрепя от Комисията. Гласували

Моля прекратете гласуването и обявете резултата.

1. В ал. 1, т. 3 думата „три“ се заменя с „две“ и накрая се добавя „на хартиен и електронен носител, като форматът на записа на цифровите копия на инвестиционните проекти и на документите и данните към тях се определят с наредбата по чл. 139, ал. 5;“ 2. Създава се ал. 6: „(6) За изграждане на национален обект, на обект с национално значение или на общински обект от първостепенно значение не се представя документ за собственост, а документи, удостоверяващи, че са приключили отчуждителните производства по Закона за държавната собственост и по Закона за общинската собственост.“

Дайте и следващия

В чл. 153 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 2 се изменя така: „(2) Разрешението за строеж губи правно действие, когато: 1. в продължение на 3 години от влизането му в сила не е започнало строителството; 2. в продължение на 5 години от започване на строителството не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите; 3. в продължение на 10 години от започване на строителството на елементи на техническата инфраструктура то не е завършено или не е завършен грубият строеж, включително покривът на сградите за обектите по чл. 137, ал. 1, т. 1 и 2, за националните обекти, за обектите с национално значение и за обектите с първостепенно общинско значение.“

Презаверяването на разрешението за строеж се извършва от органа, който го е издал, в 14-дневен срок от подаване на заявлението. (5) Разрешението за строеж може да се презаверява само веднъж – за подновяване на срока за започване на строежа или за подновяване на срока за завършване на строежа. Презаверяването на разрешението е административна услуга, която се извършва еднократно чрез вписване върху всички екземпляри на издаденото разрешение за строеж. (6) Презаверяването на разрешението за строеж в случаите по ал. 2, т. 1 подновява срока за започване на строителството, а презаверяването на разрешението за строеж в случаите по т. 2 и 3 подновява срока за завършване на строителството. (7) случаите по ал. 2, т. 1 презаверяването се извършва след служебна проверка за съответствие с предвижданията на действащия подробен устройствен план, както и с изискванията на влезли в сила административни актове по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството.“

Презавереното разрешение за строеж губи правно действие след изтичането на срока, за който е презаверено, ако не е започнато или съответно не е завършено строителството.

Няма изказвания. Подлагам на гласуване предложението, направено от народния представител Димитър Танев, което не се подкрепя от Комисията. Гласували

народния представител Вили Лилков. Комисията подкрепя предложението. Предложение от Александър Ненков. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 30,

5 – 8 се одобряват при условията и по реда на чл. 145 в сроковете по чл. 144, ал. 3. Заповедта за допълване на разрешението за строеж по ал. 5 се издава едновременно с одобряване на измененията в инвестиционния проект.“

Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 32, който става § 36: „§ 36. В чл. 157

одобрен план за безопасност и здраве, договор за изпълнение на строежа със строител, който е вписан в Централния професионален регистър на строителя, както и договор за авторски надзор с проектанта.“ проектанта.“ 2. Създават се нова ал. 5 и ал. 6: „(5) За съставяне на протокола по ал. 4 лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител – за строежите от пета категория, подава искане в общинската администрация в 7-дневен срок преди датата за съставянето му.

Няма изказвания. Подлагам на гласуване параграфи 55 и 56 по доклада на Комисията,

Моля прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 76 народни представители: за 69, против няма, въздържали

По § 36 – предложение от народния представител Методи Андреев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Вили Лилков. Предложението по т. 1 бе оттеглено. Комисията подкрепя предложението по т. 2. Предложение от народния представител Александър Ненков. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 36, който става § 38: „§ 38.

и параграфи 39 и 40 по доклада на Комисията са приети. ДОКЛАДЧИК ДОБРОМИР ПРОДАНОВ: По § 41 – предложение от народния представител Методи Андреев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Вили Лилков. Комисията не подкрепя предложението.

По § 42 – предложение от народния представител Методи Андреев. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 42 да бъде отхвърлен. ПРЕДСЕДАТЕЛ

В чл. 177 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 3 в изречение първо накрая се поставя запетая и се добавя „при условие и по ред определени с наредбата по ал. 2“. 2. Алинея 7 се отменя.” По § 44 има предложение от народния представител Методи Андреев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 44, който става § 43: „§ 43.

Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 44а, който става § 44: „§ 44. В чл. 208 се правят следните изменения и допълнения: 1. Досегашният текст става ал. 1. 2. Създава се ал. 2: „(2) Отчуждително производство по Закона за държавната собственост или по Закона за общинската собственост, започнало след изтичане на сроковете по ал. 1, при подаване на заявление за изменение на подробния устройствен план на основание чл. 134, ал. 2, т. 1 се спира до влизане в сила на акта по искането за изменение на плана за съответния имот. Производството за изменение на подробния устройствен план се прекратява, ако между страните се сключи споразумение за продължаване на отчуждителното производство.“ Комисията подкрепя подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 45: „§ 45. В чл. 215 се правят следните изменения и допълнения: 1.

срещу индивидуални административни актове за: 1. одобряване или за изменение на подробни устройствени планове за обекти с национално значение и за общински обекти от първостепенно значение и отказите за издаване на такива актове; 2. одобряване на комплексни проекти за инвестиционна инициатива за обекти с национално значение и за общински обекти от първостепенно значение и отказите за тяхното одобряване; 3. разрешаване на строителството за изграждане на обекти с национално значение и на общински обекти от първостепенно значение и отказите за издаване и отказите за издаване на такива актове.“ Предложение от народния представител Александър Ненков за създаване на § 45а. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов

Създава се ново изречение второ: „Когато е оспорен административен акт, с който е одобрен подробен устройствен план на основание чл. 16, предмет на делото е целият подробен устройствен план, като всички жалби се разглеждат в едно съдебно производство.“ Изказвания? Няма изказвания. Подлагам на гласуване параграфи 55 и

от 42 до 46 включително по доклада на Комисията. Моля, гласувайте. Гласували

По § 56 има предложение от народния представител Методи Андреев. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 56 да бъде отхвърлен. По § 56 има предложение от народния представител Методи Андреев. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 56 да бъде отхвърлен. По § 56 има предложение от народния представител Методи Андреев. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 56 да бъде отхвърлен. По § 56 има предложение от народния представител Методи Андреев. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 56 да бъде отхвърлен. По § 56 има предложение от народния представител Методи Андреев. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 56 да бъде отхвърлен.

процедиране и одобряване на устройствени планове и техни изменения, за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж, за съставяне или издаване на строителни книжа, скици, визи за проектиране и други; не извърши проверки или други технически услуги; не отговори на постъпила жалба; не препрати искането, съответно жалбата на компетентния орган;“ б) създават се т. 9 и 10: „9. не е изпълнило задължението по чл. 157, ал. 6; 10. не се е произнесло в срока по чл. 177, ал. 3 по искане за въвеждане в експлоатация.“ 2. В ал. 5 т. 7 се изменя така: е допуснало да бъде поставен върху негов имот или е поставило преместваем обект или рекламен елемент в противоречие с изискванията на наредбата по чл. 56, ал. 2.“

народния представител Методи Андреев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 53, който става § 49: „§ 49.

т. 7: „7. на лице, което е допуснало да бъде поставен върху негов имот или е поставило преместваем обект или рекламен елемент в противоречие с изискванията на наредбата по чл.

Няма изказвания. Подлагам на гласуване § 47 по доклада на Комисията, § 48 по доклада на същата, което всъщност е предложение за създаване на нов параграф със съответния му текст по доклада; § 49 и § 50, който е предложение за създаване на нов параграф със съответното му съдържание по доклада. Гласуваме параграфи от 47 до 50 включително по доклада на Комисията. Гласували

Параграфи от 47 до 50 включително по доклада на Комисията са приети. ДОКЛАДЧИК ДОБРОМИР ПРОДАНОВ: „Преходни и заключителни разпоредби“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

1. В чл. 52б, ал. 4 след думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се добавя „или от оправомощени от него длъжностни лица“.

Андреев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 55, който става § 52: „§ 52.

„Камарата на строителите се представлява поотделно от председателя на управителния съвет и от изпълнителния директор, който се избира от управителния съвет, в съответствие с правомощията, определени с решение на Управителния съвет на камарата.“

буква „е“ от Закона за устройство на територията” се заменят със „За изпълнение на обекти – недвижими културни ценности по Закона за културното наследство“ и след тях се поставя запетая; г) алинея 5 се отменя. 3.

и чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „е“ и т. 5, буква „е“ от Закона за устройство на територията“ се заменят със „строежи – недвижими културни ценности по Закона за културното наследство“.

престанал да отговаря на някое от изискванията по чл. 15, което се извършва при условия и по ред, определени в правилника по чл. 14, ал.

Няма изказвания. Подлагам на гласуване параграфи 55 и 56 по доклада на Комисията, както и предложение на същата относно § 61 по вносител.

предложение от народния представител Методи Андреев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Вили Лилков. Комисията подкрепя по принцип

В чл. 36, ал. 1 текстът преди т. 1 се изменя така: „Юридическите лица и едноличните търговци, осъществяващи дейност в сгради за обществено обслужване, представляващи строежи по чл. 137, ал. 1, буква „д“ от Закона за устройство на територията, както и в лечебни заведения за болнична помощ, училища и детски градини, независимо от тяхната категория по чл. 137 от Закона за устройство на територията, изготвят план за защита при бедствия на пребиваващите, който съдържа:“ Предложение от народния представител Александър Ненков за създаването на нов § 57а. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 57а, който става § 54: „§ 54. В Закона за Министерството на вътрешните работи в чл. 125 се създава ал. 5: „(5) Положителните становища по ал. 1, т. 9 влизат в сила от деня на издаването им.“

Имате думата за изказвания, уважаеми колеги народни представители. Такива изказвания няма. Закривам разискванията и подлагам на гласуване

Моля прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували народни представители: за 67, против и въздържали се няма. Параграфи 53 и 54 по доклада на Комисията са приети, както и предложението на Комисията за отхъврляне на § 58 по вносител. ДОКЛАДЧИК предложение от народния представител Методи Андреев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Александър Ненков. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 59, който става § 55: „§ 55. В Закона за управление на отпадъците се правят следните изменения и допълнения:

„Планът се изготвя от правоспособен проектант по смисъла на чл. 162, ал. 1 от Закона за устройство на територията.“; б) алинея 3 се отменя; в) алинеи 4, 5 и 6 се изменят така: „(4) Плановете за управление на строителни отпадъци се одобряват от кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице по искане на възложителя на строежа след влизането в сила на разрешението за строеж и и преди откриването на строителната площадка и/или преди започването на дейностите по изграждане или премахване на обект по ал. 1. ал. 1. (5) Компетентният орган по ал. 4 може да изисква предоставяне на допълнителна информация или отстраняване на нередовности в случай на несъответствие с изисквания на наредбата по чл. 43, ал. 4, като изпраща мотивирано становище до заявителя не по-късно от 14 дни от получаването на плана. плана. (6) Кметът на общината одобрява плана за управление на строителни отпадъци или мотивирано отказва одобряването му в 14 дневен срок от получаването на плана или от отстраняването на нередовностите и/или предоставянето на допълнителната информация.“; г) създава се нова ал. 7: ал. 7: „(7) За строежи, разположени на територията на повече от една община, плановете по ал. 1 се одобряват от кметовете на съответните общини или от оправомощени от тях длъжностни лица, за частта от строежа, която се изпълнява в териториалния обхват на съответната община.“; д) досегашните ал. 7, 8 и 9 стават съответно ал. 8, 9 и 10;

2. Създава се чл. 11а: „Чл. 11а. Компетентните органи по чл. 177, ал. 2 и 3 от Закона за устройство на територията отказват въвеждането на обекти в експлоатация

заличават“. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 60, който става § 56. Предложение от народния представител Александър Ненков за създаването на нов § 60а. Предложението бе оттеглено. Предложение от народния представител Александър Ненков за създаване на нов § 60б. Предложението беше оттеглено. По § 61 – предложение от народния представител Александър Ненков. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 61 да бъде отхвърлен. ПРЕДСЕДАТЕЛ Няма изказвания. Подлагам на гласуване параграфи 55 и 56 по доклада на Комисията, както и предложение на същата относно § 61 по вносител. Моля, гласувайте.

става § 57. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 63, който става § 58. Предложение от народния представител Александър Ненков за създаването на нов § 63а.

Започнатите отчуждителни производства, по които не е издаден отчуждителен акт до влизането в сила на този Закон, се довършват по реда на този Закон.“ Предложение от народния представител Александър Ненков за създаването на нов § 63б. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 63б, който става § 60: „§ 60. § 60: „§ 60. Неприключилите съдебни производства по чл. 215, ал. 7 се приключват по реда на този Закон.“ По § 64 – предложение от народния представител Методи Андреев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 64, който става § 61: „§ 61. става § 61: „§ 61. (1) Подзаконовите нормативни актове по чл. 139, ал. 5 и чл. 177, ал. 2 се привеждат в съответствие с този закон в 6-месечен срок от влизането му в сила. сила. (2) До влизане в сила на изменението и допълнението на наредбата по чл. 139, ал. 5 се прилага досегашният ред.“

съгласно който започнатите производства по одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж до влизането в сила на този Закон се довършват по досегашния ред. Аз правя предложение и моля да бъде подложено на гласуване – финалът на тази разпоредба да бъде: „се довършват по реда на този Закон“. При тази редакция ще се даде възможност по висящите административни производства, плановете в процедура по чл. 16 от ЗУТ, плановете за преструктуриране на жилищните комплекси да се използват облекченията и новите възможности, предвидени в чл. 16, ал. 4 и 5 на § 4 от доклада, чл. 22, ал. 8 на § 6 от доклада, новия чл. 134а,

нови възможности за по-гъвкаво прилагане на различни решения и не са свързани с отнемане на права и правни възможности, поради което считам, че следва да се даде възможност и по висящите производства да се ползват новите възможности, за да са достатъчно ефективни. По този начин, аналогично в § 59 и 60 е уредено приключване на започнатите отчуждителни производства и неприключилите съдебни производства. По тази причина, уважаеми колеги, предлагам, и по отношение на

Няма. Други изказвания? Няма. Дебатът е закрит. Подлагам на гласуване

в края на изречението след думите „се довършват“ вместо „по досегашния ред“ да бъде записано „по реда на този Закон“. Гласуваме предложението на господин Кирилов.

Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 65 по вносител да бъде отхвърлен. Гласуваме предложението на Комисията.

Предложението е прието, а с това Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията е гласуван на второ четене! Преминаваме към следващия Законопроект по програмата за тази кратка седмица: „Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на

Комисията предлага да се създаде нов § 1: „§ 1. В чл. 1, ал. 2 думите „граждани, заемащи публични длъжности или извършващи публични дейности, към органите по ал. 1“ се заменят с „граждани към органите по ал. 1 за лицата по чл. 26, ал.

Предложение на народните представители Методи Андреев, Петър Славов и Мартин Димитров. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1, който става § 2: „§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1: а) в т. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „както и омбудсманите на общините и техните заместници;“; б) в т. 7 след думата „съдиите“ се поставя запетая и се добавя „съдебните заседатели“; в) в т. 9 съюзът „и“ се заменя със запетая, а след думата „членовете“ се поставя запетая и се добавя „главният секретар и директорите на дирекции“;

18 се изменя така: „18. кметовете, заместник-кметовете, секретарите, главните архитекти на общини и на райони за градовете с районно деление, общинските съветници и кметските наместници;”; ж) в т. 20 след думата „централните“ се поставя запетая и се добавя „районните и общинските“. 2. В ал. 2: а) в т. 3 след думите „заместник-деканите“ се поставя запетая и се добавя „председателите и заместник-председателите на университетски и факултетски общи събрания;“;

т. 8 след думата ,,националните” се добавя ,,или лицензираните“; г) в т. 9 след думите ,,еднолични фирми“ съюзът ,,и“ се заменя със запетая, а след думите ,,еднолични търговци“ се добавя ,,и физически лица“;

и надзорни органи на държавни или общински дружества, на дружества с 50 и повече на сто държавно или общинско участие или на техни дъщерни дружества, в които притежават 50 или повече на сто от капитала“.“

Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 21а, коректният термин е „обществени посредници“, а не „омбудсмани“, поради което се налага тази замяна.

Подлагам на гласуване предложението на народните представители Иван Иванов, Таско Ерменков, Кирчо Карагьозов и Атанас Мерджанов за отпадане на § 1. Комисията не подкрепя това предложение.

Гласуваме § 2 от доклада, като в т. 1, буква „а“ вместо „омбудсманите“ да се чете „обществени посредници“, тъй като това е коректният израз. Гласуваме § 2 в редакцията на Комисията с тази редакционна поправка.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

в новия § 2, т. 2. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага § 2 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в новия § 2, т. 2.

ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Иванов, Ерменков, Карагьозов и Мерджанов. Комисията не подкрепя това предложение за отпадане на съответния параграф.

предложение от народните представители Методи Андреев, Петър Славов и Мартин Димитров. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 4: „§ 4. В чл. 9, т. 3 след думата „кредити“ се поставя запетая и се добавя „както и на физически лица, еднолични търговци, членове на управителни, контролни и надзорни органи на търговски дружества, на политически партии и на неперсонифицирани правни субекти по чл. 62, ал. 12 от Закона за кредитните институции.“

на търговски дружества, на политически партии и на неперсонифицирани правни субекти по чл. 62, ал. 12 от Закона за кредитните институции. 2. Създава се т. 5: „5.

По § 3 има предложение на народните представители Иван Иванов, Таско Ерменков, Кирчо Карагьозов и Атанас Мерджанов. Комисията подкрепя предложението. Има предложение на народните представители Методи Андреев, Петър Славов и Мартин Димитров. Предложението е оттеглено. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 3 да бъде отхвърлен.

В § 11 от Преходните и заключителните разпоредби накрая се добавя „а архивните документи от създадения централизиран архив се предават за ползване и съхранение на правоприемника на „Комисията, определен със закон.“

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, допуснал съм грешка във връзка с предложението ми, което беше адресирано към номерация § 63 по отношение на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, № 602-01-69, който гледахме точно преди няколко минути. Моля за прегласуване, защото действителната ми воля, а и мотивите, които изложих, аргументацията ми, всъщност касаят текста и съдържанието на § 62, ал. 1. 1. Както обясних по-долу, иде реч за започналите производства по изработване и одобряване на устройствени планове и на техните изменения. По тази причина моля да се допусне прегласуване и подкрепата, която ние изразихме по

предлагам да стане: „Започнатите производства по изработване и одобряване на устройствените планове и на техните изменения до влизането в сила на този Закон се довършват по

Няколко са текстовете в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, повечето са по вносител. Предлагам днешното заседание да приключим с гласуването и на този Законопроект, тъй като за утре имаме още четири

октомври 2016 г., приет на първо гласуване на 16 декември 2016 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.

за § 5. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6: „§ 6. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 2 изречение първо след думите „други лица” се добавя „при съобразяване на законодателството и правилата в областта на държавните помощи”,

се прекратява едностранно от областния управител в случай на неизпълнение на условието по ал. 2, като се налага санкция в размер на пазарните нива на пропуснатите ползи, определени от лицензиран оценител. Размерът на санкцията се изчислява за периода на ползване на имота в нарушение на правилата за държавните помощи.“ 3. Създава се ал. 5: „(5) Областният управител по местонахождение на имота осъществява контрол за изпълнението на условието по ал. 2 и предоставя годишен доклад до Министерския съвет въз основа на извършени проверки през съответната календарна година в срок до 31 декември.“

лицата по смисъла на § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.“ „Преходни и заключителни „Преходни и заключителни разпоредби“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за подразделението на закона: „Заключителна разпоредба“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10: „§ 10.

от 1 до 11 включително, в това число и наименованието на подразделението „Преходни и заключителни разпоредби“, тоест целия доклад за второ гласуване. Гласували

Прегласуваме наименованието на подразделението вместо „Заключителна разпоредба“, да стане „Заключителни разпоредби“, защото са два параграфа. Гласуваме.

Предложението е прието, а с това и Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост е приет на второ гласуване. Поради изчерпване на пленарното време закривам пленарното заседание. Утре, последно редовно пленарно заседание за мандата на Четиридесет и третото народно събрание – начален час 9,00 ч. Закривам пленарното заседание.